Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 130 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike

članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština razmotri predloge akata i da završimo konstituisanje naših radnih tela i parlamentarnih delegacija.Takođe, a saglasno članu 86. stav 4. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pomerila početak ove sednice zbog dužine trajanja prethodne sednice, jer sam mislila da će

Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine, sa određenim dnevnim redom.Kao što ste mogli da vidite, za sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu, određen je sledećiD n e v n i r e d:1. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama;2. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje;3. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije;4. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Imamo predlog za spajanje rasprave.Narodni poslanik Igor Bečić, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i članova 192. i 193. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres Predlogu odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama; Predlogu odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje; Predlogu odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Da li poslanik želi

prihvatila ovaj predlog.Prelazimo na rad po dnevnom redu.Molim redu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama; Predlogu odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje; Predlogu odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Da li neko od predlagača želi reč?

Hvala predsednice.Poštovane kolege poslanici, želim da obrazložim zašto naša poslanička grupa neće glasati za predlog izbora članova delegacija.Naš Poslovnik kaže da taj predlog utvrđuje predsednica, predsednik parlamenta vodeći računa u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova.Za ove konsultacije, predsednica je ovlastila, potpredsednika Skupštine da ih vodi. Konsultacije su, za ove koji ne znaju, rađene krajem prošlog meseca. Postojala je jedna početna matematička tabela sa brojem članova i zamenika članova delegacija, koja je na osnovu broja poslanika, svaka poslanička grupa ima pravo da predloži, mi smo imali po toj tabeli pravo na jednog člana i na jednog zamenika člana delegacije.Na početku tih konsultacija potpredsednik je rekao da nama bi trebalo da pripadne mesto u delegaciji Frankofonije, mi smo rekli da ne ispunjavamo osnovni uslov za učešće u radu te delegacije, a to je znanje francuskog jezika poslanika koji tamo učestvuju. To je neophodno jer se ta međunarodna organizacija bavi negovanjem francuskog jezika.Nažalost, nije bilo razumevanja do kraja da se to promeni. Nismo mi insistirali na bilo kojoj delegaciji pod obavezno, tako da na kraju u ovom predlogu naša poslanička grupa nema ni jednog člana predloženog za člana delegacije, ni jednog zamenika.Mislim

svakom slučaju ovo je razloga zbog koga mi nećemo podržati predlog za izbor članova delegacija,

na sastanku Odbora za spoljne poslove izjavila da smo mi srpski radikali dovedeni u Narodnu skupštinu da glumimo majmune, upitao sam se da li uopšte ima smisla onda ovde voditi dijalog sa vlašću koja je puna sebe i krajnje bahato misli da može da se odnosi prema opoziciji?Ovde će se menjati vlast. Nije ovo poslednja vlast koja je uzjahala Srbijom, biće toga još mnogo. Ali, setite se iz primera dosmanlija, koji su imali više poslanika nego vi i vidite na šta su danas spali. Najviše zbog takvog bahatog ponašanja koje demonstrira potpredsednik SNS Marija Obradović.Ipak sam odlučio da učestvujem u današnjoj raspravi je bolje ovde ostati u sali i boriti se nego vam pružiti to zadovoljstvo da vam sve prolazi u mraku. Srpska radikalna stranka će glasati

i gde se stvar u pripremnoj fazi rešavala onako kako je i dosadašnja praksa nalagala.Dakle, zastupljene su sve stranke proporcionalno i nije ni jednoj data, iz opozicije, naravno, nije data funkcija predsednika, ali date su funkcije potpredsednika.Glasaćemo dakle protiv ove prve tri odluke,

osiona i bahata vlast nije dala opozicionim strankama ni jedno predsedničko mesto u stalnim delegacijama.Naravno, jasno mi je bilo u startu da nećete dati za delegaciju OEBS-a i za Savet Evrope, pošto se to smatra najvažnijim mestom. Znao sam da nećete dati za NATO-pakt jer tamo se svi jagmite da idete, ali šta bi vas koštalo da ste dali i ostalim opozicionim strankama, da ste omogućili da imaju svoju kvotu šefova delegacija, raznih delegacija, pravoslavnih pravoslavnih zemalja, pa onda parlamentarna unija, svetska parlamentarna unija, pa tako dalje.Sve ste to monopolisali. Zbog čega? Ja pokušavam da tražim racionalni razlog zašto ste tako postupili i ne mogu da ga

to.Dajte ljudi, trebalo je da se okupe svi šefovi poslaničkih grupa, pa da se traži dogovor, a ne jedan predstavnik vladajuće stranke da kaže – hoćeš ovo, hoćeš za delegaciju zemalja pravoslavlja, koja zapravo neku političku ulogu nema, osim simbolične.Čujem da su jednoj maloj opozicionoj stranci nešto i dali na takav način. Mi nismo hteli bez dogovora šefova svih poslaničkih grupa ili njihovih zamenika, pa da se kaže – ako vlast ima i Savet Evrope i NATO, onda opozicija proporcionalno važnosti delegacija, važnosti tela u koje šaljemo delegacije treba da ima to, to, to.Kada sam ja nekada davno bio narodni poslanik

kao predsednik Veća građana stavio je Dragoljuba Mićunovića kao šefa delegacije u inostranstvo, Milana Komnenića i mnoge druge kao šefove delegacije Narodne skupštine i idu u tu i tu državu da postignu to i to.

su se demokrate i ostale dosmanslije spremali da opet jednog dana budu opozicija ne bi mi danas imali ovakav Poslovnik. Mi u stvari sada kao opozicija ispaštamo ono što su oni pripremili protivničkoj strani svojevremeno.Zato tražim da se ovo pitanje vrati na doradu, da se održi sastanak šefova ili zamenika šefova svih poslaničkih grupa i da se kao na apotekarskoj vagi odvaži na osnovu broja poslanika mogu imati toliko i toliko. Svaka delegacija toliki i toliki broj poena prema važnosti,

sam nju prozvao, ali joj se nisam obraćao i ne verujem da ću joj se ikada obratiti do kraja mandata ove Skupštine.Evo,

da na vreme vodite računa o korektnosti prema opoziciji. Nije opozicija ovde da bi vi imali koga da progonite i nad kim da se iživljavate. Ja sam bio i u vlasti i u opoziciji, mnogo duže u opoziciji, ali bar kad smo bili na vlasti nismo gonili opoziciju. Dajte jedan jedini primer da smo gonili opoziciju. I vi ste, naprednjaci, kroz našu stranku bili tada na vlasti, ne smejte se. Vodili smo o tome računa. Mnogi nisu vodili, pa im se razbilo o glavu. Socijalisti su hteli da imaju sve pod svojom kontrolom. Izgubili su sve i sad se jagme da imaju neko parče, i dovoljni, zadovoljni. Dobiju malo parčence, zadovoljni.Dosmanlije, imali sve. Sećate se šta su radili kada su imali većinu u Skupštini? Celu Koštunicinu stranku jednim potezom su izbacili iz Skupštine. Mi smo odbili da budemo i u jednom radnom telu i nismo hteli da uzmemo ni mesto potpredsednika Skupštine, jer je Čedomir Jovanović sam tamo vodio računa kad će se koji odbor formirati, a mi tražili da se sve unapred odredi, da se dogovori.Ovog puta nećemo da se odričemo ničega što nam pripada, a što nam vi ne otmete. Sada nam je malo strategija drugačija, ali ćemo uvek ukazivati javnosti na ono što radite. Ne može ljudi tako. Lako je ovde progoniti opoziciju, ali oni koji posmatraju kako vi progonite opoziciju nikad nisu na vašoj strani, vodite računa. Ovo na izborima - danas ovako, sutra onako, gotovo. Onda oni koji ostanu ostvare velike zasluge, kao gospođa Obradović posle traže zaštitu. Mi još imamo ljudi iz starog režima koji traže zaštitu. Upitajmo se zašto. Niko ih ne ugrožava. Njihova ih svest ugrožava, nečista savest i zato traže zaštitu. Ko će ugrožavati sada nekoga ko je odavno izgubio vlast? Niko.Drugo što sam hteo da pomenem ovog puta, dakle, da ponovim samo zahtev ili predlog, kako hoćete, da se ovo pitanje vrati na doradu i da se napravi jedan dobar sporazum i da taj sporazum bude i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu proporcionalan. Nećemo vam otimati nijedan procenat na osnovu broja poslanika, ali insistiramo da se poštuju i naši procenti, i kvantitativno i kvalitativno.Želim da iskoristim ovu priliku, pošto je reč o podudarnoj temi, pošto je ovde već napravljen Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, mi smo hteli da podnesemo zahtev za dopunu dnevnog reda, ali nemamo dovoljno potpisa, pa ćemo to za prvo redovno zasedanje. Mi imamo ideju, predlog da formiramo skupštinsku komisiju koja bi vršila nadzor nad uslovima zatočenja Srba optuženih i osuđenih pred Haškim tribunalom. Njima je situacija stravična. Među njima više niko zdrav nema. Niko. Od ovih koji su sad u zatvoru, možemo da očekujemo samo u limenom odelu da se su najgori onima koji su otišli na izdržavanje. Niko ih posetio nije. Država daje neki minimalni iznos mesečno za one koji su u Ševeningenu. paprika, jedna zelena paprika bila evro i 65 centi. Za one koji su otišli na izdržavanje država ne daje ništa, osim jedne ili dve karte godišnje. Oni su tamo u situaciji da moraju da se hrane na kantini. Ne mogu, nemaju. Ne može cela porodica da im dođe.Smisao ove komisije bi bio da povremeno obilazi sve Srbe haške zatočenike i da se na licu mesta uverava o uslovima koji vladaju u tim robijašnicama. Onda, naravno, redovno da podnosi izveštaj Narodnoj skupštini i da preduzima određene adekvatne mere pred državnim organima da se njihov položaj koliko toliko popravi. Posebno da se iniciraju nadležni državni organi da obnove zahtev da svi haški osuđenici ovde u Srbiji robijaju.Bilo

Ko si ti? Kao da smo najrođeniji pozdravlja se sa mnom. Ko si ti? Božović. Koji Božović? Kaže – znamo se. Nikad se u životu nismo sreli. Ne mogu vam reći šta sam mu sve posle rekao na to, nije se on hvalio sigurno, nije u tome poenta.Poenta je u tome da država vodi brigu o srpskim junacima koji stradaju jer su branili otadžbinu. Ima nekolicina koji su vršili zločine. Oni su u ogromnoj manjini. Ogromna većina je časno branila otadžbinu. Na primer, oni to priznaju. General Pavković je osuđen samo zato što kažu da je bio blizak Miloševiću. Pročitajte mu presudu. Lazareviću su priznali da je svaki put kad bi čuo za neki zločin, ubistvo, pljačku, napad itd, obaveštavao vojno-istražne organe, ali su ga opet osudili na 14 godina jer nije obustavio sva ratna dejstva dok se istraga ne završi. Možete misliti kakva logika. Predsednik Republike Srpske Krajine, Milan Martić, potpuno nevin osuđen. Gađao Zagreb dok su Hrvati tukli krajiške gradove. On ispalio sedam raketa,

Radovan Karadžić je bolestan, Ratko Mladić je bolestan, teško da će dočekati izricanje presude, Milan Martić je teško bolestan, ima ogroman šećer, sam sebi mora injekcije da daje i mnogi drugi. Čak postoje dvojica kojima naše državne vlasti ne daju ni srpsko državljanstvo. Jedan je decenijama živeo u Srbiji, ostvarivao pravo glasa u Srbiji, glasao na svim izborima, suđeno u Beogradu, pa mu u presudi stoji da je državljanin Srbije. Kada smo glasali u Hagu, i on je dobijao poziv za glasanje i glasao, a ne može državljanstvo da dobije. A važno je državljanstvo i ovoj dvojici koji nemaju, u slučaju da Savet bezbednosti zaista odluči da ih pošalje na izdržavanje u svoju zemlju. Njih će onda poslati u Zenicu.Hteo sam da danas ovim povodom koji je sličan izložim ovu ideju, ali pismeno ćete uskoro dobiti naš predlog.

Hvala.Moja greška je bila, nisam videla dobro materijal.Kao predlagač, samo kratko da vam odgovorim za ideju predlaganja. To bi moglo da bude u skladu sa članom 44. pododbor

sada dok radimo po ovom Poslovniku, znači, član 44. Odbor za pravosuđe može da razmotri i eventualno usvoji vaš predlog, ako bude bilo razumevanja kod poslanika drugih.Za

ako su sve važne. **Maja Gojković** Ne možemo da stavljamo delegacije i poslanike u bubanj. Ja sam protiv revolucionarnih ideja. Juče smo čuli na društvenim mrežama svakakve ideje kakvi smo mi, a sada još u bubanj da stavljamo poslanike, tome nisam sklona zaista. Bili smo u bubnju za vreme izbora. Za predsednička mesta zaista ne mogu, kao predlagač, da se složim sa vama. Ne sećam se devedesetih, tih delegacija koje smo mi, ja sam bila deo onda određene vladajuće većine, tako delili baš velikodušno poslanicima opozicionih stranaka, kojih je bilo znatno manje proporcionalno u parlamentu Savezne Republike Jugoslavije. Tako da, ne znam, ali istorijski ću se potruditi da sećanje vratim malo nazad i da vidim po arhivama šta smo mi tako velikodušno davali opozicionim poslanicima. Mislim da im nismo davali ništa. Možda su oni ovako kao članovi delegacija pa su ad hok stavljani da nas predstavljaju u državama, ali zvanične delegacije ne. Ima tu još ljudi koji su bili u parlamentu ili učesnici političkog života devedesetih. Ne sećam se da li su bili na čelu nekakvih delegacija. Jel tako, poslaniče Živkoviću? Da li se vi sećate toga? Ne baš. Jeste li bili predsednik neke delegacije? Hvala.Svakako Poslovnik, pa Marija Obradović ima

ali sam dužan da kažem nekoliko stvari, odnosno da se osvrnem na nekoliko stvari koje vređaju dostojanstvo Narodne skupštine. Prvo, gospodine Šešelj, nije mi jasno kako možete da kažete da ste progonjeni u državi čija Vlada je trpela ogromne pritiske i trpi i dan-danas zato što neće vas, Vjericu Radetu, Jovu Ostojića i Petra Jojića da izruči Haškom tribunalu? Vi kažete danas kako je opozicija u Srbiji progonjena. To jednostavno nije tačno.Druga tačno.Druga stvar, nemojte da iznosite neistine i da obmanjujete građane Srbije oko toga da nije bilo nikakvih konsultacija. To što vi lično niste hteli da dođete na konsultacije jer mislite da ste neko veličanstvo koje ne treba da razgovara sa Veroljubom Arsićem i sa mnom, to je vaš problem. Vi ste poslali Vjericu Radetu. Evo Vjerice žive i zdrave. Jesam li pitao Vjericu da li ste zainteresovani, kao poslanička grupa, da Milorad Mirčić bude predsednik delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja? Na to je gospođa Vjerica Radeta rekla – to je neka bezvezna delegacija. Ja sam je pitao – pa kako potpredsednika stranke stavljate u bezveznu delegaciju? Kaže – šta je to vas briga, to je naš problem, nećemo mi to.Dakle, konsultacija je bilo, ali ne možete vi unapred da kažete – mene zanima ta, ta i ta delegacija i ako mi to ne date onda ste vi diktatori, zlikovci, autokrate, u Srbiji nema demokratije itd. Kao što sam rekao i za odbore, tako kažem i za delegacije. Kažite mi u kom članu Poslovnika postoji to vaše bodovanje, ti vaši kriterijumi – ovaj odbor je najvažniji, ovaj je srednje važan, ovaj je nevažan, ovaj je bezvezan, isto tako i za delegacije. Svi odbori su podjednako važni, sve delegacije su podjednako važne. Svako ko radi u bilo kom odboru, svako ko ide u bilo koju delegaciju radi u korist građana Srbije. Hvala. Moguće je da sam pogrešila kada sam izgovorila tu reč na sednici Odbora za spoljne poslove i moguće je da to nije primereno u ovako visokom domu, naročito ne narodnom poslaniku, ali ja sam u tom trenutku izgovorila glasno ono što su svi mislili i ono što je očigledno svih ovih dana zasedanja. Evo, ima poslanika koji mi potvrđuju glavom i iz opozicionih stranaka.Ono

Kako se oni oživljavaju, kako oni zloupotrebljavaju ovaj Poslovnik, to što imaju prostor u medijima, to je zaista za Fakultet političkih nauka, za neku drugu vrstu društvenih nauka koje izučavaju te fenomene na političkoj sceni Srbije.U Skupštini, u politici, nažalost, računamo matematički. Da nije tako, onda ne bismo ni računali jedan čovek – jedan glas na izborima, nego bismo to različito bodovali. Dakle, jedan čovek – jedan glas. Što se tiče SRS, 300 i nešto hiljada glasova, i svaki glas poštujem i uvažavam, znači samo 8%,

onda nam je apsolutno jasno da SRS ne želi da se ozbiljno ponaša u parlamentu i da prihvata ono što im pripada, nego jednostavno hoće da zamajava javnost. Hvala.Molim vas da se pridržavate vremena. Svima dam 10, 15 sekundi, jer ne mogu stvarno da budem ovde kao u školi, ali nemojte to da zloupotrebljavate. Velika je lista

koja je prozvala mene lično na sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti kako mi demokrate punimo svoje džepove. Ja sam tad uvaženoj koleginici ponudio da mi zamenimo naše bankovne račune, ali se koleginica nije odazvala na taj poziv i ovom prilikom je najlepše molim da zamenimo svoje bankovne račune, da ja njoj dam svoj, a ona meni svoj i da vidimo ko puni svoje račune. Hvala puno. **Maja replikama se niko ne drži dnevnog reda. To vam je jasno. Tu svako svakom kaže ono šta misli da mu kaže zbog prethodnih rečenica. Ali, jedno vreme ću pustiti da razgovaraju, sad poslanici malo šire pa ćemo se vratiti opet da vidim ko će po Poslovniku.Reč ima Nemanja Šarović.

niste bili u parlamentu, pa ste se malo opustili. Ne, nikad se to ne zna šta je ko radio u sam vas isključila, nemojte sada da pričate. Nisam vam dala reč.Morate da kažete odmah koji član da bih mogla odmah da reagujem,

to ne može. Hvala nemate reč, jer očigledna je namera da zloupotrebite.Dakle, Vjerica Radeta ima pravo na repliku. Prvo

Mene niko nigde nije poslao, ja sam kao član poslaničke grupe SRS u dogovoru sa poslaničkom grupom bila na konsultacijama vezano za parlamentarne delegacije.Martinović se pojavio samo poslednjeg dana kada je trebalo da nam saopšti ko će biti šefovi delegacija. Arsić je vodio te konsultacije i bukvalno išao od jedne do druge parlamentarne delegaciji i svaki put gleda u Martinovića. On je rekao predlažemo tog i tog, i tačno da kad su došli do ove delegacije pravoslavne, kako tada je pitao da li je neko zainteresovan za ovu parlamentarnu grupu.Niko nije bio zainteresovan, svi smo sedeli i ničim izazvan Martinović je rekao – hoćete li vi Vjerice da date predsednika za ovu parlamentarnu grupu. Ja sam i tada rekla i sad kažem ko ste vi da nama dajete, nećemo. Ja sam razgovarala u toku konsultacija, bili smo zainteresovani za mesto predsednika parlamentarne grupe ODKB, a ovo što vi mislite da možete tek tako da dajete, vi ste uzeli najvažnije što je tačno, delegacije. Ta njegova demagoška priča, sve su delegacije iste i tako dalje, ako jesu zašto naprednjaci nemaju ni člana u toj delegaciji. Isto je pokušao da uradi i sa

ali pošto sam predlagač samo da odgovorim.Znači, konsultacija je bilo, to je nesporno, očigledno. Moguće da ste bili na sastanku, da ste vi razgovarali. Molim vas, postoji procedura kako se to radi, kada budete jednoga dana većina vi ćete okupiti sve na jednom mestu pa ćete se svađati po ceo dan i raspravljati.Ali, suština ove rasprave, pošto nisam imala vremena lično da to radim, moje pravo je po Poslovniku da odredim nekoga od potpredsednika da umesto mene rade. Suština je što poslanička grupa SRS nije dobila nije dobila mesto predsednika parlamentarne delegacije ODKB. To je nesporno i to treba da znaju svi poslanici i javnost i to je tako. Niste dobili i bože moj, šta da radimo. Očigledno je vladajućoj većini i ta delegacija veoma bitna delegacija.Ali, istine radi zbog poslaničke grupa koje nemaju mesto a imaju taktike i sad sam sad sam i to saznala od gospodina Đurišića, žao mi je što nije došlo do dogovora, u okviru liste na kojoj je učestvovao na izborima, ali videćemo da li ima prostora da ipak i ta poslanička grupa bude zastupljena u nekoj delegaciji. Ja sam spremna za razgovor, da vidimo kako možemo u budućnosti i takav problem da rešimo, a Radikali, profesor doktor Milovan Bojić i Savetu Evrope, ako ne želi, želi da možda odustane od toga, drugi će to sigurno prihvatiti u Interparlamentarnoj uniji pravoslavne, Milorad Mirčić, u parlamentarnoj skupštini organizaciji dogovor o kolektivnoj bezbednosti, profesor doktor Vojislav Šešelj. Znači, sasvim procentualno zastupljen u veoma bitnim delegacijama.Što se tiče delegacije Interparlamentarne unije po Poslovniku i po pravilima te organizacije predsednik parlamenta je i predsedik te

Potpredsednik SNS Marija Obradović je ne samo potvrdila da je nas srpske radikale uporedila sa majmunima, rekavši da smo dovedeni da glumimo majmune u Narodnoj skupštini, nego je to sad proširila na celu opoziciju u Skupštini, a posebno na nas posebno na nas koji smo bili majmuni jer smo šest sati strpljivo sedeli i slušali ekspoze mandatara koji je oborio svetski rekord u govoru u Narodnoj skupštini. Zbog toga smo majmuni ispali.Vi hoćete da predstavite ovde da opozicija progoni vlast, da opozicija šikanira vlast, da opozicija maltretira vlast i to radite od prvog dana. Koliko ste napadali Dragoljuba Mićunovića, jer je odložio sednicu, odložio sednicu, jer se vama žurilo? Posle smo videli da vam se nije žurilo.Dakle, kada nešto hoćete da izganjate na „ho-ruk“ sistemu, to radite ne razmišljajući imate li konkretnu potrebu ili nemate. Nego, hajde udri, jaki smo, udri po opoziciji.Vi kažete, gospođo Gojković - kada mi jednog dana budemo vlast; ja se nadam da ćete vi i onda biti sastavni deo vladajuće većine.

Jako je teško razgovarati sa ljudima koji neće da prihvate istinu.Dakle, gospođu Vjericu Radetu, je očigledno neko poslao na sastanak sa gospodinom Arsićem, jer su bili pozvani predsednici poslaničkih grupa. Ja sam na taj sastanak došao, kao predsednik poslaničke grupe. Na taj sastanak nije došao ni predsednik, ni zamenik predsednika poslaničke grupe SRS, što je njihovo pravo, ja protiv toga nemam ništa, došla je gospođa Vjerica Radeta, sa ultimatumom – mi tražimo da imamo šefa delegacije u ODKB-u.Kada smo došli do te delegacije, kojoj gospođa Radeta ne zna ni naziv, Interparlamentarna skupština pravoslavlja, ja sam imao dogovor, evo ga živog, Aleksandra Čotrića, sa izborne liste Aleksandar Vučića – Srbija pobeđuje, znači imao sam dogovor sa čovekom, pošto je već bio prethodno šef te delegacije, da i dalje bude šef te delegacije i njegovo ime sam imao napisano ispred sebe, Aleksandar Čotrić, šef delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja.Pošto sam video, da kolege iz SRS ne žele ništa drugo sem ODKB-a ponudio sam im, evo pošto ODKB ne možete da dobijete, jer ga je formirala poslanička grupa SNS, mislim tu našu parlamentarnu delegaciju pri ODKB, da li želite da gospodin Milorad Mirčić bude predsednik te delegacije?Dobro

je meni kao predsedavajućoj sve jasno kako su tekle konsultacije i da je ovo najbolji mogući predlog koji je izašao nakon tih konsultacija, nema više replika, zatvaram krug replika, to je isto moje pravo.Dajem reč dalje

Hvala.Dame i gospodo, drugarice i drugovi, poslanička grupa Pokreta socijalista narodne seljačke i Ujedinjene seljačke stranke će glasati za ove predloge, ne zato što ima i između ostalog i svoje predstavnike u njima, već zato što ovakvi predlozi odražavaju najpribližniji, mogući, adekvatan i odgovarajući pregled, sastav ovog Parlamenta i reprezentuje ga na jedan najpribližniji način koji je moguć nekom idealnom rešenju. Idealna rešenja ne postoje, da bi tako nešto postojalo svaka delegacija bi verovatno trebala da ima 250 predsednika, zamenika i članova.Pošto to nije slučaj, sve je stvar kompromisa, dogovora, a nadasve predloženih kandidata i rezultata koje su pojedine političke grupacije ostvarile na izborima.Ja neću govoriti van ove teme, ali moram reći da sam prisustvovao razgovorima i ono što je najvažnije i očigledno građani Republike Srbije treba da znaju, tamo gde nisu bile uključene kamere, razgovor je bio sasvim jasan, pristojan i korektan i nije bilo ovih teških reči koje su verovatno ostavljene za televizijski prenos da bi neko ovde predstavljao da je ugrožen na bilo koji način. Toga nije bilo.Činjenica je da je tačno da je predstavnik SRS na toj konsultaciji insistirao na mestu predsednika delegacije ODKB i insistirao da to bude gospodin Vojislav Šešelj, ali isto tako i činjenica da je krajnje korektno u razgovoru od strane gospodina Martinovića ponuđeno da gospodin Mirčić bude predsednik delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja.Ja ne znam neki drugih način na koji bi se uopšte dogovorima moglo postići bolje rešenje, osim da se razgovara. Ultimativni stavovi nikada nisu bili dobri i nisu mogli doneti odgovarajući rezultat. Prema tome, i oni koji nisu učestvovali u ovim razgovorima i konsultacijama sami za sebe snose odgovornost zašto neki njihovi predstavnici nisu u delegacijama tamo gde su se oni nadali i očekivali.Ono što stoji, a to je da nije bilo nikakvog međusobnog ni dogovora ni komunikacije, čak ni volje ni želje među različitim opozicionim grupacijama da jedni drugima izađu u susret tamo gde su smatrali da imaju možda možda bolje predloge, možda bolje kandidate, gde su bili zainteresovaniji za članstvo u određenim odborima, već su se tvrdoglavo držali svega onoga što im je dato i hteli samo da dobiju više.Krajnji ishod ovakvih razgovora i dogovora je ovo što se danas nalazi pred nama. Bolje rešenje očigledno nije moglo da se postigne, a predlog koji ste vi izneli vezano za moguće promene kao predsedavajući u nekom budućem periodu podržavamo.Mislim da inicijativa koja je vezana za Haške osuđenike treba da nađe mesto u ovom parlamentu na odgovarajući način. Bez obzira, ne treba čekati promene Poslovnika, već iznaći mogućnost da se na institucionalan način Republika Srbija posveti tom problemu i da ga prati bolje u budućem periodu. Hvala. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, DS će podržati predlog parlamentaraca u delegacijama. Tačno je da je bilo, da budem potpuno iskren, bilo je konsultacija, postignuti su na kraju i neki dogovori i zbog toga ćemo podržati ovaj predlog.Imam, zapravo hoću da iznesem i nekoliko stavova DS, da ukažem na nešto za šta smo se zalagali i na tim konsultacijama.

podržati.Međutim, ono za šta smo se mi zalagali na tim konsultacijama i mislim da je bilo vrlo svrsishodno, korisno za naš parlament i za Srbiju, to je da DS dobije predstavnike u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i OEBS iz nekoliko vrlo važnih razloga. Mi smo tamo dugi niz godina imali predstavnike, odnosno predstavnice koje su se svojim aktivizmom, zalaganjem uspele da izgrade vrlo važne pozicije. Predstavnica DS je potpredsednica druge najveće parlamentarne grupe u Skupštini Saveta Evrope i to je možda manje bitno, jer ostaviću mogućnost da i ostali poslanici koji sada budu i ostali poslanici koji su do sada bili i bili vrlo aktivni, to hoću da kažem, izgrade takođe važne pozicije za Srbiju i naš parlament, ali je za to potrebno puno vremena i puno zalaganja.Međutim, ono što je možda najvažnije, poslanice DS koje su bile predstavnice u Savetu Evrope su izabrane za izvestioca vrlo važnih izveštaja u Savetu Evrope, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Nataša Vučković je izabrana za izvestioca za Tursku u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na mandat od pet godina. To pitanje je sada vrlo aktuelno. Srbija bi dobila jednu vrlo aktuelnu temu i dobila vrlo veliku vidljivost u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.Mi danas time što DS nema svoje predstavnike u Savetu Evrope, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope gubimo ovu poziciju i gubimo vrlo važno mesto u možda najvažnijoj delegaciji. Takođe, Vesna Marjanović je izabrana za izvestioca za vrlo važnu temu. Tema za koju je ona izabrana je - Novi način političkog uticaja na nezavisno novinarstvo. Ta tema je u celoj Evropi je vrlo aktuelna. Ona će prekinuti ovaj izveštaj. Mi nećemo dobiti izvestioca za ovaj izveštaj. Takođe, gubimo na vidljivosti i na aktivizmu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.Zato mislim da je bilo vrlo važno, to je argument i činjenica koju smo izneli na tim konsultacijama, zašto je bilo važno da DS dobije predstavnika u Savetu Evrope. Mislim na kraju da bez predstavnika DS, odnosno konkretno poslanice koje smo mi predložili gubimo na iskustvu i gubimo vrlo važne pozicije u ovako važnoj delegaciji. Zato mislim da je i naš parlament i Srbija na gubitku sa ovakvim delegacijama.Međutim, na kraju jesmo postigli dogovor. Ispoštovan je taj količnik. Na kraju, podržaćemo ovaj predlog. Hvala.

bih želeo da ukažem na nekoliko stvari u ovom objedinjenom pretresu koje su sporne za poslaničku grupu Dveri, iako mi, kao što smo to učinili i u slučaju kada su birani članovi skupštinskih odbora, smo spremni da preuzmemo odgovornost za sva ona mesta koja ste nam zapravo vi dodelili. Osnovni problem sa kojim se suočavamo i u stalnim delegacijama, kao što je bio problem i u dogovorima oko članova i zamenika članova skupštinskih odbora, jeste nešto što sam i tada naglasio i sada ću ponoviti.Tačno je, vi ste kao vlast ispoštovali količnik, odnosno proporcionalnu zastupljenost svih poslaničkih grupa u skupštinskim odborima i u stalnim delegacijama, ali ste mesta u određenim skupštinskim odborima i mesta u određenim stalnim delegacijama vi dodeljivali svakome onako kako ste vi mislili da treba da bude dodeljeno, a ne onako kako smo mi to predlagali.U redu je, vi ste vlast, imate većinu, možete da se bahatite, možete da radite kako mislite da treba ili kako mislite da ćete nauditi opoziciji ili već ne znam kojom logikom se vi rukovodite, ali je red da vam ja ukažem na to. Znači, ispoštovali ste jednu stvar, dali ste proporcionalnu zastupljenost svim opozicionim listama, ali uglavnom niste ispoštovali predloge koje su davale opozicije, mislim konkretno na poslaničku grupu Dveri, za zastupljenost u određenim skupštinskim odborima, za zastupljenost u određenim stalnim delegacijama.Opet kažem, vi ste većina, možete kako hoćete, ne možete samo dokle hoćete. Mi poštujemo, vi ste nas zadužili da ćemo biti u tim skupštinskim odborima, da ćemo biti u tim stalnim delegacijama. Bićemo, prihvatamo odgovornost, ništa nije sporno. Nije onako kako smo mi predlagali, onako je kako ste vi praktično naložili. Mi ćemo se truditi da kao narodni poslanici obavljamo svoj posao kvalitetno, bez obzira na koji skupštinski odbor ili stalnu delegaciju ste nas vi praktično poslali. Mislim da je važno da se to konstatuje. To je činjenica. Neka neko od vas ospori ako nešto nisam tačno rekao.Šta je za nas ovde dodatno sporno? Sporno je i po mom mišljenju najspornije što do sada nije bilo konsultacija između predsednika poslaničkih grupa u ovoj Skupštini sa predsednikom Skupštine Srbije, zajedničkih konsultacija, gospodine Martinoviću, svih predsednika poslaničkih grupa. Nemojte mahati glavom, nego pažljivo slušajte.Dakle, do sada nije održan jedan jedini sastanak, zajednički sastanak svih predsednika poslaničkih grupa, da bismo se bilo šta zajednički dogovorili, ni jedan, i po meseca je novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije u toku. Za ta dva i po meseca nije održan jedan jedini sastanak predsednika Narodne skupštine sa predsednicima poslaničkih grupa. To govori o odnosu vlasti prema opoziciji.Šta takođe nije održano, nešto što nalaže Poslovnik o radu Narodne skupštine? To je kolegijum Narodne skupštine. Pogledajte član 34, koji kaže – kolegijum Narodne skupštine čine predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine i predsednici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.Dakle, kolegijum Narodne skupštine, koji predviđa Poslovnik o radu Narodne skupštine, za dva i po meseca takođe ni jednom se nije sastao. Šta je zapravo bilo u međuvremenu? Bilo je pojedinačnih konsultacija ili predsednika poslaničke grupe SNS gospodina Martinovića ili potpredsednika Narodne skupštine gospodina Arsića sa pojedinačnim predsednicima poslaničkih grupa, što nije isto kao zajedničke konsultacije svih predsednika poslaničkih grupa sa predsednikom Skupštine.Mene je konkretno pozvao gospodin Martinović i kaže – da li poslanička grupa Dveri prihvatila mesto predsednika skupštinskog Odbora za dijasporu? Ja kažem, i pisao sam pre mesec i po dana predsedniku Narodne skupštine da je neophodno da imamo zajedničke konsultacija svih predsednika poslaničkih grupa. Do danas ih nije bilo. I tada sam rekao gospodinu Martinoviću da je to način kako treba da dogovorimo sva predsednička mesta i u skupštinskim odborima. Rekao sam, naravno, da mislim da Dveri imaju kandidata za predsednika skupštinskog Odbora za dijasporu i mislim da su Dveri najkompetentnije i najbolje upoznate sa situacijom u dijaspori. Lično sam obišao više od 60 srpskih zajednica u Evropi, Kanadi, Americi, Australiji i Južnoj Africi. Bio sam i u Haškom tribunalu, sreo sam gospodina Šešelja tamo sticajem okolnosti.Hoću da kažem da mislim da zaista Dveri imaju kapacitet da vode taj odbor. Mi smo to mesto prihvatili. Ali, to nije isto kao kada sednu svi šefovi poslaničkih grupa sa predsednikom Skupštine i zajednički se dogovaraju. Mora da se poštuje proporcionalnost. Mi nismo najveća opoziciona grupa, mi smo toga svesni, iako tvrdimo da imamo najkompetentniju ličnost za mesto predsednika ovog skupštinskog odbora, a možda i nekog drugog, recimo, Odbora za poljoprivredu. Ali, to je sada tema oko koje bi trebalo da razgovaraju predsednici poslaničkih grupa.Druga grupa.Druga stvar koja je važna, bila je važna da se prenese radi javnosti i istine, jeste razgovor sa gospodinom potpredsednikom Skupštine, gospodinom Arsićem, koji je u jednom trenutku rekao da ukoliko DS ne bude želela da prihvati mesta u stalnim delegacijama zbog spora sa podelom kvota, da će se deliti ta mesta drugima. Takođe sam rekao da ne želim da kao opoziciona poslanička grupa uzimam bilo koja mesta bilo kojoj drugoj opozicionoj poslaničkoj grupi i da mi u tome nećemo da učestvujemo.Dakle, nastupao sam i nastupam, trudim se barem, veoma principijelno. Ovakve stvari, i tu sam u potpunosti saglasan sa gospodinom Šešeljom, u jednoj dobroj parlamentarnoj praksi trebalo bi da se dogovaraju, na ozbiljnim zajedničkim konsultacijama svih predsednika poslaničkih grupa sa predsednikom Skupštine. Mislim da mi to možemo da se dogovorimo. Svi realno znamo koliko smo osvojili glasova, koliko imamo poslanika, koliko nam procentualno sleduje. Mislim da ste mogli da pokažete jednu vrstu korektnosti i da opoziciji date više mesta predsednika skupštinskih odbora i više mesta šefova stalnih delegacija pri Parlamentarnoj skupštini. Niste dali.Smatrali ste da vi treba da uzmete sve, vi i vaši koalicioni partneri. Tačno je da ne piše u Poslovniku da treba da date opoziciji bilo koje predsedničko mesto, ni iz skupštinskog odbora, ni iz stalne delegacije. Ja sam toga svestan. Poznajem Poslovnik. Ovde govorim o nekoj vrsti dobre parlamentarne, demokratske prakse, gde biste vi pokazali da cenite opoziciju, da neko iz opozicije ima neku stručnost i kompetentnost, da može da predstavlja državu i Narodnu skupštinu, možda bolje, nego vaš predstavnik u nekom skupštinskom odboru, u nekoj stalnoj delegaciji. Ja sam, recimo, potpuno siguran da je prof. dr Miladin Ševarlić deset do 100 puta kompetentniji za predsednika skupštinskog Odbora za poljoprivredu od gospodina Marijana Rističevića… **Maja Gojković** To ne možete tako da govorite. To je sada već uvredljivo. Molim vas. Nemojte da krenemo tim putem.Znači, ja nikako da objasnim poslanicima da mi nismo strukovno udruženje. Morate da shvatite već jednom, valjda ste shvatili kada ste ušli u politički život. Znači, niti smo komora, niti smo neko strukovno udruženje. Mi smo narodni poslanici. Ko je stručan, ko je kompetentan ne piše u Poslovniku.To određuje narod, građani Srbije, kada izađu na izbore i zaokruže listu.Lekcija broj 1. političkog života, a sve ostalo ovde što ćete izneti su uvrede za poslanike, odnosno za građane Srbije koji su odlučili da glasaju većinski za listu Aleksandar Vučić „Srbija pobeđuje“, pa i za one druge.

ali se postavlja pitanje – da li je to dobro što vi radite? Da li je to dobra parlamentarna praksa? Da li je to demokratija? Da li je to poštovanje opozicije? Da li su vaši kadrovi baš najstručniji i za određena mesta na koje ste ih postavili? To je za diskusiju. Ne vidim zašto vi neprestano imate problem, a to se nasledili očito od Aleksandra Vučića, da ne možete sekund da čujete suprotno mišljenje od vašeg, da ne možete da ispoštujete reč opozicije koja je toliko limitirana malom minutažom, da ja da sam na vašem mestu jednostavno uopšte ne bih komentarisao. Toliko su naši minuti skromni da ne možemo ni na koji način da vas ugrozimo. Tih par minuta koje imamo vi jednostavno ne možete saslušate mirno i ne možete da otrpite, da čujete suprotno mišljenje.Sad

Izuzetno dobra stvar je da se iz sastava starog RIK razrešava dr Miladin Kovačević član predstavnika Republičke organizacije nadležan za poslove statistike, direktno odgovoran za pokušaj izborne krađe pre nekoliko meseci. To je dobra stvar.Šta je loša stvar? Što se u novom sastavu RIK iznova predlaže za člana dr Miladin Kovačević predstavnik Republičke organizacije nadležan za poslove statistike, direktno odgovoran za pokušaj izborne krađe, što će ovaj Anketni odbor kada ga budemo formirali i dokazati.Da podsetim i vas i javnost ko je dr Miladin Kovačević? To je onaj koji je najodgovorniji

98,6% glasova, a onda četiri dana dr Miladin Kovačević na čelu svog statističkog tima nije mogao da prebroji 1,4 preostalih glasova. Šta je radio dr Kovačević četiri dana? Štelovao izborne rezultate, pokušavao da … **Maja Gojković** Poslaniče, vi tvrdite da vaša poslanička grupa u stvari nije ušla u parlament.

RIK je tema. Ponovo predlažete člana koji je direktno odgovoran za pokušaj izborne krađe. Mi ne možemo da budemo za to. Mi moramo da budemo protiv. **Maja Gojković** Ko je utvrdio to? Nemojte molim vas. Ovo je ozbiljno telo. Ko je to utvrdio?

Mislite li da je to uloga predsednika parlamenta ili da čitam ove rečenice ispred mene? Znači, ne znate ni šta je uloga predsednika parlamenta.Ne dozvoljavam da neko parlament ponižava i iznosi ovakve strašne reči, da vi svi, zahvaljujući nekim falsifikovanim izborima, ovde sedite,

sedite. Jedino fizički možete da se obračunavate samnom. Nadam se da gospoda, bez obzira u kojoj poslaničkoj grupi sede, neće dozvoliti ovakav oblik nasilja prema ženi koja vodi sednicu, pokušava da

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam prozvan ničim izazvan od prvaka u skokovima sa balkona. Naime, čovek iz grupe „bijemo po RIK-u i ništa nas sramota nije“ je rekao da nisam dovoljno stručan da on ima bolje ljude za Odbor za poljoprivredu.Evo, ja se slažem. Ja nisam bio najmlađi Titov odbornik kao osoba za koju on tvrdi da sam ja manje stručan od te osobe.Ja nisam dobio 5.954.000 dinara ili 58. hiljada evra za promociju tzv. GMO itd. od ministra iz stranke bivšeg režima do 2012. godine. Možda zato nisam dovoljno stručan jer nisam dobio dovoljno para. Nisam dovoljno dobro reketirao. Možda nisam stručan zato što živim na selu, a ne kao taj njegov što se odselio u grad. Možda nisam dovoljno stručan jer taj zagovara da mladi ostanu na selu, a sinove pošalju u grad i to jednog u američku kuću „Filip Moris“. Očigledno da ta crkveno pravoslavna organizacija odjednom sa Amerikancima uspostavila izuzetne odnose.Zato možda ja nisam dovoljno stručan, ali mogu pojedinačno u nastavku rasprave da navodim cifre koliko je taj njihov stručnjak primio od žutog preduzeće para.Možda nisam dovoljno stručan jer je razlika između znanja i zvanja kod nas očigledna jer je taj njihov imao 5,5, tako se ponosio na odboru, tona pšenice po hektaru a ja sam imao preko 7,5 tona. Možda nisam dovoljno stručan, jer sam imao viće.

partije, poslaničke grupe i ime na koga se odnosila diskusija poslanika Marjana Rističevića.On je hteo samo da kaže da je dovoljno stručan da vodi jedan odbor za poljoprivredu. To je nesporno, nećemo vraćati na to, jer su kolege poslanici glasali u odboru.Reč ispred poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje ovlašćeni predstavnika Veroljub Arsić. Izvolite. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, reč je o jednoj formalnoj sednici i sada kada vidim koliko dugo traje čini mi se da sam puno vremena izgubio i 27. jula i 25. jula i 29. jula, kao da sam puno vremena izgubio i 2. avgusta.Prvi dopis je krenuo 25. jula po ovlašćenju predsednika Narodna skupština Republike Srbije da kao potpredsednik Narodne skupštine razgovaram sa šefovima poslaničkih grupa oko formiranja stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije o formiranju Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i određivanju sastava RIK.Prvi dopis, poštujući pravila i po Poslovniku, a i po običaju ove Narodne skupštine uputio sam 25. jula 2016. godine sa sledećim tekstom - Poštovani, obaveštavam vas da će se konsultacije sa vašom poslaničkom grupom u vezi konstituisanja stalnih parlamentarnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama održati u ponedeljak 25. jula 2016. godine u sali 1. Doma Narodne skupštine sa početkom u 14,00 Taj dopis su dobili svi predsednici poslaničkih grupa. Vreme se razlikuje u pozivu zato što ta želja da u jednom trenutku svi predsednici poslaničkih grupa učestvuju u osnivanju ili formiranju delegacija dovela bi do toga da se nikada o tome ne dogovore.Raspored dogovore.Raspored je određivan na osnovu poslaničkih grupa po veličini i izbornih lista sa koje su izabrani, zato što polazimo od jedne logične pretpostavke ako su šefovi poslaničkih grupa mogli da se dogovore i oko koalicione liste na kojima će da nastupe na izborima, ako su mogli da se dogovore oko redosledu na listi, ako su mogli da se dogovore o broju narodnih poslanika, da će moći zajedno da sednu i da se dogovore zajedno sa mnom kao predstavnikom predsednika narodne skupštine. Išlo se od najveće liste ka najmanjoj, od najveće poslaničke grupe ka najmanjoj.Imali smo obzira prema manjinskim poslaničkim grupama kao što je SVM, koristeći pravo iz Ustava Republike Srbije o pozitivnoj diskriminaciji nacionalnih manjina.Naravno manjina.Naravno da su u međuvremenu i predsednici poslaničkih grupa dostavili Službi Narodne skupštine svoje predloge za članove delegacija i tu je svako smatrao da ima pravo da predloži u onu delegaciju koja mu se najviše sviđa, u onoj delegaciji gde može da da najviše doprinosa, ali moramo da vodimo računa i o tome da se delegacije formiraju proporcionalno s tim da u delegacijama gde se odlučuje skupštinska većina i u sastavu te delegacije mora da ima većinu.To ima većinu.To je na primer Parlamentarna skupština Saveta Evrope, kao što je na primer Parlamentarna skupština OEBS, Parlamentarna skupština Crnomorske ekonomske saradnje, Parlamentarna skupština Mediterana, Parlamentarna dimenzija Centralnoevropske inicijative, Parlamentarna skupština procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

tom prvom sastanku na osnovu tabelarnog prikaza, pisanja nečijih, da kažem, predloga, ne želja, ustanovljena je jedna početna osnova kako će da se nastavi sa formiranjem svih ovih tela, da ne spominjem sad svakog pojedinačno itd.Sledeći sastanak na istu temu obavljen je 27. jula, gde se već bliže došlo do

LDP i SDS oko njihovog neslaganja u vezi sastava tih delegacija i tada sam zakazao poseban sastanak sa njima 29. jula.Dolazimo do onoga što se dešavalo u utorak 2. avgusta. Ovaj tekst potpuno identičan sa istim vremenom, dobili su svi predsednici poslaničkih grupa Poštovani, obaveštavam vas da se konsultacije sa svim predsednicima, znači, održan je sastanak sa svim predsednicima, odnosno predstavnicima poslaničkih grupa u vezi predlaganja šefova stalnih parlamentarnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama održati u utorak 2. avgusta 2016. godine u sali 1. u Domu Narodne skupštine sa početkom u 12 sati. Ukoliko ste sprečeni da prisustvujete, molimo vas da pošaljete svog predstavnika. Ne ulazim u diskreciono pravo predsednika poslaničke grupe ili same poslaničke grupe koga će oni da pošalju, ali o prisustvu na tom sastanku – evo su potpisi.Svi predstavnici ili šefovi poslaničkih grupa su bili na tom sastanku. Tada je utvrđen konačan Predlog delegacija Narodne skupštine, tada je utvrđen konačan Predlog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i konačan Predlog Republičke izborne komisije, na tom sastanku.Po pitanju šefova delegacija ili predsednika delegacija, kao potpredsednik Narodne skupštine ja mogu samo da posredujem između predsednika poslaničkih grupa. Naravno da ću prvo pitanje da postavim, prirodno je tako, predsedniku najveće poslaničke grupe. Zato što su i potpredsednici i predsednik Narodne skupštine izabrani voljom neke većine koja u svakom trenutku ima tu moć i da ih smeni.Tako da, prema svemu onome što se dešavalo kada su u pitanju te delegacije i primedbe na dosadašnji sastav delegacije, video sam samo kada su pitanju nekoliko delegacija. Prvo, moram da kažem da su sve poslaničke grupe izrazile želju da učestvuju u sledećim delegacijama: Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Parlamentarna skupština OEBS-a, Parlamentarna skupština NATO pakta.E sada, imajući u vidu ono što se dešavalo prilikom tih razgovora, jeste da sastav delegacija predlažu predsednici poslaničkih grupa, to stoji, ali broj članova u bilo kojoj delegaciju određuje broj glasova osvojenih na poslednjim izborima. Tako da, kada je u pitanju Parlamentarna skupština Saveta Evrope, sledeće liste su dobile

To je to. Možemo da okrećemo kako god hoćete, ako neki šef poslaničkog kluba neće da se odrekne, ja tu ne mogu ništa. To pravo mu pripada. Po pravilima koja određuje Savet Evrope, odnos opozicije i vlasti mora da odražava sastav Parlamenta u toj delegaciji i to pravo je ispoštovano.Drugo,

znao.)Svaka čast.Tako da, opet je ispoštovano ono pravilo da delegacija od četiri člana mora da ima većinu, a većina od četiri člana su tri člana delegacije.Da ne čitam svaku delegaciju pojedinačno, međutim, morali smo da vodimo računa i o paralelnim organizacijama koje imaju istu namenu, a trenutno zbog političke situacije u svetu svetu su njihovi odnosi na jako lošem nivou. Morali smo u tom slučaju da vodimo interes oko Republike Srbije i oko toga kako ćemo da predlažemo predsednike tih delegacija.Pošto već pretpostavljate o čemu se radi, reći ću vam. U pitanju su dve delegacije koje su trenutno u jako lošim odnosima međusobno. Mi za to nismo krivi. To su Parlamentarna skupština NATO-a i Parlamentarna skupština ODKB-a. Zamislite kada bismo stavili poslanika iz vladajuće većine u Parlamentarnu skupštinu ODKB-a, a iz opozicije u Parlamentarnu skupštinu NATO-a, ili obrnuto.

ta jedna legitimna želja da se možda učestvuje zato što ima privrženosti, to ja poštujem, ali jednostavno u ovom trenutku smo morali da vodimo računa i o tome da oba šefa delegacija ili predsednika delegacija, nazovite kako god hoćete, budu predloženi iz iste vladajuće većine koja podržava Vladu Republike Srbije. Nisam čuo da je neko imao primedbi na sastav Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, osim ovoga što Narodna skupština predlaže, znači šefovi poslaničkih grupa, Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova RIK-a. Nemojte nijednom predstavniku predlagača, zato što je zakon donet još čini mi se novembra ili decembra meseca 2000. godine, da oduzimate njegovo diskreciono pravo koga će da predloži. I ako je Republički zavod za statistiku odlučio koga će da predloži, to treba da poštujemo. Može bilo koja poslanička grupa da predloži nekog drugog, mi ćemo to kao poslanička grupa SNS da poštujemo i da glasamo za taj predlog. Da li se on nama sviđa ili ne, to je naše subjektivno mišljenje. Možda i objektivno, ali neka pravila moraju da se poštuju.Dakle, nije tačno da nisu obavljene konsultacije, nije tačno da svi šefovi poslaničkih grupa, odnosno njihovi predstavnici, nisu sedeli tog 2. avgusta u 12.00 sati u Narodnoj skupštini, u sali I, kada se sve ovo odlučivalo, što imamo danas kao predloge koji su upućeni narodnim poslanicima za glasanje. Tako da, ne vidim nijedan razlog zašto smo, evo, proveli već par sati oko nečega oko čega se jedna ogromna većina predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa složile.

Zahvaljujem.Dame i gospodo, poštovani građani, mislim da bi bilo dobro da kada sledeći put ova Skupština bude utvrđivala sastav parlamentarnih delegacija i izbor članova RIK-a, da se vodi računa o nekim stvarima koje su ovde danas bile problem. Dakle, kada se radi o parlamentarnim delegacijama, bilo bi dobro da se broj, odnosno njihov sastav i stranačka pripadnost utvrdi proporcionalno nekim pisanim pravilima, a ne više ovako neformalnim pravilima kako su vladala do sada, zbog toga što je očigledno tumačenje tih pravila ovde sporno. Pošto je ceo naš sistem sastavljanja raznoraznih komisija proporcionalan, počev od izbornog zakona koji nalaže proporcionalnost u izboru članova Skupštine,

značajno da se vodi računa o nekim stvarima o kojima sada ne može da se vodi računa zbog toga što imamo pravila koja o njima ništa ne kažu, a koja su takođe pravila problem na nedavno završenim izborima. Dakle, bilo bi dobro da RIK postane nezavisno telo,

stranaka.Sadašnja pravila podrazumevaju da stranke predlažu članove i oni veoma često, ne moraju, ali veoma često jesu takođe pripadnici stranaka, uključujući i predsednika izborne komisije koji je u prethodnoj izbornoj komisiji bio čak član glavnog odbora jedne stranke. Mislimo da je to loše i da bi bilo dobro da i i članovi, a pogotovo predsednik izborne komisije, budu ljudi koji nisu nikada imali dodira sa političkim strankama.Recimo, daću vam primer Nemačke. U Nemačkoj, recimo, imate na sajtu njihove federalne izborne komisije spisak svih članova i predsednika u prošlosti. Ako pogledate njihove biografije, za sadašnjeg predsednika nemačke izborne komisije stoji da je čovek koji ne pripada nijednoj stranci. Za mnoge druge predsednike izbornih komisija u svetu, kao što su, recimo, Australija, Kanada, Indija, Indonezija, njima je u definiciji da su nezavisne izborne komisije, da se ponašaju potpuno nezavisno od bilo kog drugog državnog organa u svom radu. Postoje takođe neki mešani modeli kao što su Francuska i Nemačka, ali su uvek predsednici i članovi potpuno nezavisni u svom radu.Takođe bi bilo dobro da u budućnosti znamo unapred, pre biranja članova Republičke izborne komisije ko su ti ljudi. Mi smo sada dobili spisak samo imena ljudi koji će biti birani. Ne znamo biografiju nijednog od njih, prosto, nije se zahtevalo. Dakle, niko nije dostavio biografije. Bilo bi dobro da u budućnosti unapred podnosimo Narodnoj skupštini i javnosti biografije tih članova, da bismo barem znali ko su ti ljudi koje ćemo da biramo.Ja bih zamolio predlagača, ako mogu, ne znam da li će to biti prihvaćeno, da barem usmeno nešto kaže o sadašnjem sadašnjem predloženom predsedniku Republičke izborne komisije Vladimiru Dimitrijeviću. Ja sam pokušao nešto da nađem o njemu, ali nisam ništa mogao da nađem, nikakve podatke. Dakle, možda barem nešto usmeno ukratko, pre nego što biramo, da barem znamo ko će biti predsednik nove izborne komisije. Bilo bi dobro da možda za kasnije prihvatimo predlog da se biografije svih članova izborne komisije naknadno stave na veb-sajt, tako da znamo ko su ti ljudi.Pošto ti ljudi.Pošto je ovo trenutno model kakav postoji, mi smo učestvovali i u dogovoru i za parlamentarne delegacije i za Republičku izbornu komisiju, mi ćemo da podržimo u ovoj objedinjenoj raspravi sve predloge, ali bih molio da razmislimo o tome da se ove stvari promene, kako bismo izbegli mnoge probleme koji su nastali i danas u ovoj diskusiji, a pogotovo na nedavno završenim izborima krajem aprila meseca ove godine. Hvala lepo. **Maja Gojković** Hvala.Samo kratka intervencija. Znači, pravila su takva je jedini uslov za predlaganje kandidata za članove Republičke izborne komisije i predsednika da budu diplomirani pravnici. To je nesporno. Što se tiče uloge političkih stranaka u Republici Srbiji, to je definisano Ustavom Republike Srbije – političke stranke, poseban odeljak, član 5. stav 1. Vrlo je važno da se više ne postavlja pitanje ko predlaže, zašto političke stranke predlažu, zašto ne predlaže ulica, ne znam, mesne zajednice, iako i mesne zajednice imaju politički legitimitet, da se razumemo. Političke stranke, znači član 5. stav 1. – jemči se i priznaje uloga političkih stranaka u demokratskom oblikovanju političke volje građana. Iz toga izvire predlaganje političkih stranaka svega ovoga što mi ovde radimo. To je suština, bez replike, bez ičega. Vidim da ima velike nepoznanice zašto uopšte političke stranke postoje u Srbiji. Kad smo završili sa jednopartijskim sistemom nismo imali revolucionarni predlog da se ukinu političke stranke i da umesto nas neko drugi personifikuje volju građana na sve ostalo. Ima Ima revolucionarnih predloga, ali nismo skloni, kao vladajuća većina, da to uvažimo, nego da saslušamo.Još jednom molim poslanike, polako završavamo, završićemo sa glasanjem, imaćemo kraću pauzu do sledećeg nekog zasedanja, čekamo prve predloge zakona, da se pogleda Poslovnik. Tu je definisano i prijavljivanje i ovlašćenih predstavnika i ko je ovlašćen i šta sve treba da se uradi. Nije za vas, vi ste iskusni u tome, da ne bi bilo pregovaranja sa mnom kome ću dati reč, kome neću dati reč. Sve je definisano Poslovnikom.Danas sam, moram da budem iskrena i prema vladajućoj većini, napravila par ustupaka prema opoziciji, da ne bi ispalo da sam ja ovde neko neko ko ne da ništa, smešno jeste, ali to bi bila anarhija. Ako hoćete da sada odustanem od našeg dogovora, izgleda da nema dogovora, onda to mogu da uradim, ali ne bih na poslaniku Milanu Lapčeviću baš da vežbamo tako nešto.Izvolite. Hvala vam, gospođo Gojković. Vi zaista u nekim trenucima pokazujete tolerantnost, ali siguran sam da bi

Sa tenzijama ne može da bude niti dobre atmosfere, niti kvalitetnog rada, niti uvažavanja kako vlasti tako i opozicije, nigde nas to neće odvesti.Što tiče parlamentarnih delegacija, razumemo mi da ne može svako da bude zadovoljan ni sastavom, kao ni sastavom odbora, a naročito mestima koja su predstavnici opozicionih stranaka dobili da predstavljaju da predstavljaju u parlamentarnim delegacijama i skupštinskim odborima jer velika većina ili skoro svi predsednici i odbora i delegacija dolaze iz vladajuće većine. Naravno, znam da u Poslovniku ne piše da je obaveza da predstavnici opozicije treba da imaju proporcionalno učešće u odborima i učešće u parlamentu predsednike, odnosno zamenike predsednika odbora, ali bi to bila dobra parlamentarna praksa. Ako se sećate, ta parlamentarna praksa je bila primenjivana u periodu pre nego što ste vi preuzeli vlast.Svejedno, mi ćemo podržati sastav parlamentarnih delegacija, iako smo tražili da u Savetu Evrope imamo svog predstavnika, smatrajući da u takvoj delegaciji treba da čuje glas i one Srbije koja nije za evropske integracije jer je to prosto normalno, da ne bude da svi oni koji dolaze iz Srbije zastupaju jedno te isto mišljenje. To jednoumlje u delegacijama nikada nije dobro. Zbog toga je bilo neophodno da postoji i druga strana, da se čuje i druga strana.Što se tiče Republičke izborne komisije, iz tih razloga koje je naveo gospodin Obradović, mi ne možemo da podržimo predlog da se ovakav sastav Republičke izborne komisije izabere zato što u okviru predloženog sastava postoje ljudi koji su se u prethodnom periodu ogrešili o pravila demokratije i učestvovali u nečemu što još nije rasvetljeno, a što može da liči na pokušaj izborne krađe. Svakako ćemo o tome mnogo više govoriti kada se bude formirao anketni odbor. Mi ćemo u njemu aktivno učestvovati i doneti sve dokaze koje imamo da se tada desilo nešto što ne priliči demokratiji, niti 21. veku. Verujem da će ta anketna komisija biti nepristrasna i da će utvrditi činjenice koje će umnogome promeniti sliku i o tim izborima i o stanju demokratije u Srbiji.Takođe Srbiji.Takođe smatramo, naravno, razumeo sam i vaše objašnjenje koje ste malo pre dali kolegi Pavloviću, oko državne izborne komisije, da to proizilazi iz izbornog zakona i mi ćemo kao poslanička grupa i zajedno i sa drugim poslaničkim grupama predložiti izmene seta izbornih zakona, naročito u delu koji se tiče izbornih komisija.Sve zemlje, zemlje sa dugom parlamentarnom demokratijom imaju državne izborne komisije i one se ne menjaju od danas do sutra. I niko ne može da kaže da su te državne izborne komisije koje su profesionalne i nepristrasne i odvojene od političkih stranaka, da mogu da budu pristrasne i da navijaju, ili da pokušavaju da navijaju za određene političke stranke na izborima. Tako je u Engleskoj, tako i u Nemačkoj, tako je i u susednoj Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama.Državna izborna komisija je jedini garant kao što su i nezavisna regulatorna tela da ćemo imati nepristrasnost u vođenju izbornog procesa. Ja verujem da smo dostigli stepen kada treba da izmenimo set izbornih zakona i da državne izborne komisije vode računa o tome da li će biti i na koji način sprovođeni izbori i da ćemo onda imati manje tenzija oko toga da li su izbori namešteni, da li je bilo Bugarskog voza i da li je neko pokušao da prekroji izbornu volju građana donoseći različite džakove punjene na nekim drugim mestima koja se ne zovu biračka mesta.Dakle, ne možemo da podržimo izbornu komisiju, predlog izmene sastava RIK, iako smo predložili svog predstavnika, zato što nismo znali koga ćete još predložiti, a očigledno je da gospodin Miladin Kovačević, iako formalno predstavlja Republički zavod za statistiku, nije pokazao u prethodnom periodu da može da bude čovek koji će na validan i nepristrasan način da sprovodi izbore, kako ne bismo imali sumnju u to da li su izbori regularni. Hvala.

Zahvaljujem se.Uvažena predsednice, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš.Izabran sam sa liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, ali kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke i u Skupštini Srbije predstavljamo jedinu seljačku stranku.Kao poslanik, podržaću sve ove predloge i mislim da oni u potpunosti održavaju političku snagu i izbor građana koji su dali na izborima aprila meseca i svi ovi nedostaci koji sada kažu kolege poslanici koji su nezadovoljni, to jeste na neki način njihovo mišljenje, ali mišljenje građana je bilo drugačije.Sada sam po prvi put predložen i nadam se da ću biti izabran u u telu Parlamentarna delegacija Skupštine crnomorske i mislim da ću tu dati doprinosa, jer je za mene to velika čast i zadovoljstvo

bih voleo da kažem svim ljudima, da svi mi koji smo izabrani i koji predstavljamo naše građane u svim tim delegacijama želimo da to pokažemo na najbolji način i da predstavljamo našu zemlju Srbiju onakvu kakva jeste, zemlja domaćina i ljudi koji poštuju sve, ali moraju poštovati samo sebe.Još jednom napominjem, glasaću za sve ove predloge, s tim što napomena jeste i ta, za RIK da svi oni koji su bili i učestvovali na izborima i svi oni koji su na neki način izgubili ili dobili manji procenat glasova i svi ti imaju mogućnost i da se žale, ali rezultat je svih nas i broja poslanika ovde u Skupštini, još jednom glasaću kao čovek za sve ove predloge. Hvala.Ja ću se baviti samo izbornom komisijom, jer mislim da je to najvažniji deo našeg današnjeg odlučivanja. Nakon ovih izbora je izražena sumnja u regularnost izbora sa svih strana. Imamo predlog vladajuće stranke da se napravi anketni odbor tim povodom, imamo predloge opozicije da se isto napravi anketni odbor.U danima i nedeljama posle izbora su iznošene mnoge informacije ili informacije, pod navodnicima, o tome da su izbori bili neregularni, premije je rekao da je jako interesantno šta se dešavalo te noći posle izbora. Verovatno nije mislio na Savamalu i na fantomke, nego na ono što se dešavalo u izbornoj komisiji.Mislim da je jako loše da se izabere nova izborna komisija u kojoj su većina članova isti ljudi koji su bili u prethodnoj izbornoj komisiji, dok javnost Srbije, građani Srbije, ovaj parlament, ne dobiju punu informaciju o tome da li je bilo, bilo kakve manipulacije u izbornom procesu. Da li je u toj manipulaciji učestvovala izborna komisija? Ko iz izborne komisije jeste učestvovao u tome, ako je bilo tih manipulacija i da tek onda dođemo do odlučivanja o tome kako, odnosno koga treba birati u novu izbornu komisiju.Zato vas pozivam da ne glasamo za ovu tačku, da time odložimo izbor članova RIK dok ne, ponavljam, nadležni organi ne donesu konačan stav da li je to presuda, da li će to biti neki drugi oblik o tome šta se desilo u izbornoj noći. Ovako mi imamo jednu senku nelegitimnosti i nelegalnosti rada ovog parlamenta. To nikako ne može da bude dobro ni za jednu državu, posebno za državu koja se bar načelno zalaže za to da bude uređena, da postoji vladavina prava, da se stremi evropskim vrednostima i tako dalje.Članovi izborne komisije se biraju na mandat koji je minimalno četiri godine koliko traje mandat i poslanika. Oni za svoj rad primaju adekvatne ili malo veće naknade nego što je to uobičajno u Srbiji, u Srbiji, otprilike im je posao da konstatuju izborne rezultate i da naredne četiri godine su tu samo ako neki poslanik da ostavku ili na neki drugi način ostane bez mandata. A neka procena je da su njihova primanja za četiri godine nekoliko desetina evra. To je nekoliko stotina, mislim 500, 600 evra svakog meseca radili ili ne radili, bili izbori, ne bili izbori. Plus u izbornom periodu su te nadoknade mnogo, mnogo veće.Govorim to ne da im zavidim, nego samo da kažem koliko su ta meta važna, dobro plaćena, a da se pored toga dešava to da imamo prebrojavanje gde stotine ljudi moraju da proveravaju po džakovima da li je neko glasao, kako je glasao, da li su dobri rezultati, da li su dobri zapisnici. Mi imamo istoriju krađe na izborima, od 90-te do danas. Ja sam mislio da je 2000. godine prekinuta ta tradicija, ali je sumnjivo šta se desilo 2016. godine.Zato je jako važno da imamo konačnu istinu definisanu od nadležnih organa, kroz odgovarajuće odluke, a da tek onda, ponavljam, vidimo ko može ponovo da bude izabran u izbornu izbornu komisiju. Naravno da treba da se promeni izborno zakonodavstvo, naravno da treba da se promeni i Ustav koji definiše taj deo života u Srbiji, da poslanici treba da se biraju direktno, jer bi time imali veću odgovornost prema građanima. Naravno da parlament treba da bude manji. otvorenost parlamenta treba da bude veća. Naravno da treba da se formira izborna komisija koja će biti nezavisna i koja neće dovoditi do toga da posle svakih izbora imamo opravdane sumnje, a to dokazuje to da su sumnje sa obe strane i od onih koji su dobili izbore i on onih koji su izgubili, da li je izborni proces bio legitiman ili ne. Zato vas pozivam da se suzdržimo od glasanja oko ove tačke i da time stvorimo uslove da kada dođe vreme ponovo za izbore, izborna komisije izaberemo pravu komisiju. **Maja **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, moj kolega poljoprivrednik, vinogradar je ekspert za ovu oblast. On se zalaže sa pravom iz svog iskustva da slika u parlamentu odgovara onako kako su je birači iskazali svojom voljom na izborima.Kao primer te njegove nepristrasnosti, navešću da kada je on bio savezni ministar za unutrašnje poslove nije bio za nepotizam, ali eto slučajno njegova supruga je bila član Republičke izborne komisije. Gospodin Šešelj se toga seća. Cela jedna grupa poslanika je izbačena iz parlamenta, diskvalifikovana odlukom Republičke izborne komisije. Ja verujem da on sa tim nije imao ništa, kao što verujem da ovo nije Narodna skupština Republike Srbije.Dakle, neko ko je očigledno učestvovao ne uštelovanju glasova, svaki poslanik nosi, predstavlja 30.000 birača. Pa, kada neko diskvalifikuje 20 narodnih poslanika ili koliko je to bilo 23 ili 30, onda je taj prekrojio volju birača 900.000. Zato verujem da on iz tog ugla je sposoban da nam predoči tu sliku, kao što je postao savezni ministar bez lekarskog pregleda.Danas se zalaže za lekarske preglede, a kada je bio savezni ministar, federalni, velike države, onda to nije važilo. To važi za neke druge, za njega ne važi, kao što nije bio sposoban da služi vojsku, pa je posle bio sposoban da dobije dozvolu za nošenje oružja, a mi koji smo služili mi to ne možemo da dobijemo. Očigledno da je kod njega sve kontradiktorno.Kao

ne nabrajam imena, ljudi nisu tu, nije pošteno, jedan je pao zbog alkohola, ovaj drugi nije smeo ni da ide na lekarski pregled, jer Pavićević nije bio tu, nije imao koda pazi na njega ako cugne neku više. **Maja Gojković** Poslaniče molim vas da se vratite na temu. Na izborima svi ovde od žute majice pa na ovamo su dobili na izborima koliko su dobili. Neki su dobili više nego što su dobili samo zato

i birački odbori. To su organi za sprovođenje izbora. Vlada samo izbore plaća i garantuje javni red i mir. **Maja je platila 200.000 članova biračkih odbora, od toga su 80% bili opozicioni. Ako ih je neko pokrao, pokrali su sami sebe. Hvala. Hvala.